разискванията по избора на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Имаше достатъчно желаещи за изказвания преди почивката. Моля да ми дадете знак кой желае да вземе отношение. Господин Казак,

отношение по персоналните качества на кандидатите. Както призоваха и колеги от Парламентарната група на Коалиция за България, мисля,

ми дава повод да поставя принципния въпрос за необходимостта от преосмисляне, от дебат по отношение на на това дали Съветът за електронни медии в днешни условия изпълнява докрай и пълноценно вменените му от закона функции, дали играе пълноценно ролята на медиен регулатор в днешни условия, или предпочита опортюнистично да премълчава, да отхвърля, да се изплъзва от сезиранията, сезиранията, на които понякога става обект, по отношение на определени казуси, възникнали в хода на дейността на различните електронни медии.

върху съдържанието, върху качеството, върху възпитателния ефект, върху посланията, внушенията дори, които се излъчват от електронните медии. Има текстове, които изискват от него да съблюдава за това електронните медии – в своите предавания да не допускат прояви на ксенофобия, раздухване на вражда и омраза, да не застрашават моралните устои на гражданите, с особена закрила например да се ползват децата и така нататък. За съжаление, с изключение на последния казус – особената закрила, с която трябва да се ползват децата по отношение на политиката на електронните медии, проблем, който беше много актуален в миналото Народно събрание и който стана повод за последните изменения в Закона за радиото и телевизията, аз продължавам да не съм убеден, че Съветът за електронни медии защитава докрай

прие една политика на снишаване, на избягване на неудобните въпроси, на оправданието от сорта „Да не ни обвини някой в цензура”, но реално според мен мониторингът, надзорът върху електронните медии не е пълноценен. не е пълноценен. Мисля, че е крайно време да се постави на един по-широк дебат доколко медийният надзор в България е пълноценен, дали тези принципи, на които трябва да отговарят всички участници в процеса, електронните медии, се спазват, дали правата и свободите на гражданите са реално защитени срещу подобен род посегателства, срещу нарушаването дори на основни изисквания на Конституцията. Мисля, че е крайно време, специално в новата Комисия по медийна политика в Народното събрание, да се проведе такъв дебат с медийния регулатор – да се направи обстоен преглед доколко медийният регулатор в България изпълнява вменените му функции в тяхната пълнота и обхватност. Благодаря.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

в следното. Като френски възпитаник и добре възпитан човек, Вие бяхте много мек в израза си. По отношение закрилата правата на детето като като политика на Съвета за електронни медии мога да Ви кажа, че такава изобщо липсва. Това, на което са подложени нашите деца, което се лее от телевизионния екран – не говоря за

Уважаеми господин председател, колеги! Уважаеми господин Казак, днес следобед имаме заседание на комисията, в която ще обсъждаме Отчетния доклад за двете шестмесечия на миналата година на СЕМ. Аз Ви каня, защото въпросите, които повдигате, са много важни. И една яснота към предишната реплика. Преди няколко месеца СЕМ е приел правила, така че е полезно според мен, когато критикуваме и изискваме, да бъдем там, където се правят тези обсъждания. Комисията работи в отворен режим. Надявам се, че ще бъдете част от нашето обсъждане за дейността на СЕМ, още повече за това, което СЕМ все още не е успял да направи, а то е функциите по съдържанието на онова, което е медийна среда в България. Това е част от огромния проблем за лошите оценки, меко казано, които има, за свободата на медиите и публичния изказ в България във всички международни мониторинги. Благодаря.

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, аз благодаря за тези реплики. Естествено, че с удоволствие бих участвал в един такъв дебат. Аз бях член на Комисията по култура, гражданско общество и медии в предишното Народно събрание. Неведнъж съм поставял подобен род въпроси, особено когато се обсъждаха в миналото Народно събрание измененията в закона, касаещи повишената закрила на децата срещу тяхното използване в телевизионни предавания, в неподходящо време, с неподходящо съдържание на самото предаване. бяха приети някои изменения, които предстои да видим как ще действат, но още тогава поставих принципния въпрос, че – да, за закрилата на децата предприеха някои мерки, но в тази глава в Закона за радио и телевизия, която третира принципите и ограниченията, с които трябва да се съобразяват телевизионните оператори и въобще електронните медии, наред със закрилата на правата на децата има и едни други принципи за гарантиране на други права, основни права и свободи на гражданите, за недопускане на съдържание, което подбужда към расова, етническа, верска омраза и вражда, и така нататък. Ето тези принципи, които са поставени на едно и също ниво, на един и същи пиедестал с принципа за закрила правата на децата не съм убеден, че Съветът за електронни медии изпълнява докрай, съблюдава докрай пълното спазване на подобни принципи и

един от редките опити, които е правил да се опита да въведе поне малко ред и малко стандарт в посока спазване на подобни принципи, е срещал, естествено, съпротивата на електронните медии и обвиненията в цензура. Тънка е границата между възможността от цензура и и ролята, която трябва да играе Съветът за електронни медии, като ефективен регулатор, но все пак това не трябва да бъде аргумент Съветът за електрони медии тотално да се дезинтересира, тотално да се оттегли

Последните няколко изказвания почти нямаха пряко отношение към избора на един от двамата кандидати. Те се превърнаха в обсъждане на дейността на СЕМ

а са се плъзгали по повърхността, която няма никакво отношение нито към свободата на словото, нито към неговия обективизъм. Тази дума, този термин го възприемете като като подчертан, защото, когато говорим за регулация, ние преди всичко трябва да говорим за обективност, за обективизъм и така нататък. Аз бих задал на кандидатите три въпроса. Разбира се, тук ще коментирам накратко как стоят те. Първият въпрос е: „За тях какво представляват електронните медии те медиатор ли са, или са манипулатор на общественото мнение”? Засега по линията, по която се движи цялата тази електронна информация, тя просто манипулира общественото мнение, тъй като не е обективна. И това е вторият ми въпрос: ”Обективизъм, а не манипулация”, поне в държавните медии. Държавната медия БНТ и БНР трябва да бъдат обективни докрай, да бъдат обективни и да представят всички алтернативи, на това което те съобщават, това което те коментират и което предават. Сега ще Ви дам два примера. Първият пример е, когато в България се заговори за икономика. Когато в България се заговори за икономика, когато се появи икономически проблем, когато се появи криза или прочие, БНТ и БНР изваждат непременно някой икономист от Института за пазарна икономика, обикновено наум ми идва Георги Ангелов и още двама-трима покрай него и нищо повече! За тях не съществувало УНСС, не съществуват десетина катедри в това УНСС, не съществува Софийски университет, не съществува Българска академия на науките Икономическият институт. Не съществуват, защото за тях не съществува алтернатива. Това е именно да пееш песента и да съпровождаш това, което пее модата, която се налага в момента от много богатите хора, от тази върхушка, която ние наричаме олигархия: най-важното е да няма алтернатива! Ето това наричам аз необективност, субективизъм и моят въпрос е както към кандидатите, така и към СЕМ. Това съм го задавал и когато избирахме председател на СЕМ на неговата среща с парламентарната група, на която той срамежливо мълча. Какво трябва да се направи, как трябва да се направи, за да бъдат обективни а не манипулатори! И най-сетне, това вече е по-кратък въпрос: как могат те да се справят, как СЕМ може да се справи и има ли намерение изобщо да се справи с канали като телевизия „Скат“, които се занимават изключително с провокаторство и със сатанизация на определени техни политически противници, защото „Скат“ е собственост на един олигарх. За другите телевизии това не може да се каже – олигархията там е скрита отзад, но там олигархът стои на самата телевизия и даже участва в предавания. Това също е необективно. Това е противозаконно и трябва по някакъв начин СЕМ да се справи. Дали СЕМ е регулатор? Ами, не е регулатор! СЕМ е просто един безучастен наблюдател и всички Вие добре знаете, че аз съм прав. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми проф. Станилов. Има ли желаещи за реплики на проф. Станилов?

готови ли са да кореспондират реално с тези, които са ги избрали, а ги избира Народното събрание, независимо дали е Четиридесет и второто, четвъртото и така нататък? Всеки един от тях трябва да даде отговор, че когато влезе в този регулаторен орган, трябва да носи отговорност пред Народното събрание, реално пред българските граждани, защото те избират народните представители, които ги избират Това е моят въпрос към двамата кандидати. Досега България беше всичко друго освен парламентарна република. Тя беше правителствена, премиерска, но не и парламентарна. Сега в момента виждаме, че новият министър-председател за първи път след Десети ноември налага едни нови принципи – отчет пред тези, които са го избрали. И да се върна и на един друг въпрос, който се постави – за партийните кандидатури. Нека да не наричаме така хората, които са членове на определена формация, партия или коалиция от партии, защото нека всички да знаят, щом си част от една коалиция, тя се казва политическа коалиция, ти се занимаваш с политика и си обвързан политически. да се върна на този въпрос – нима няма професионалисти в тази зала или хора във формациите, които представляваме? Нима тези професионалисти са по-малко професионалисти от тези, които не се занимават организирано с политическа дейност?

ума и таланта на целия народ.” Нека да не правим дискриминация дали някой е член на партия, дали е само експерт експерт – всеки един е професионалист. Затова призовавам да гласуваме така, както сърцето, умът и душата ни решават, но да не елиминираме хората, които са членове на партиите.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

„Това, което е тоягата в ръцете на тоталитариста, това са медиите в условията на демокрация.” Бих отишъл по-далеч, разсъждавайки върху тази тема.

и инстинкта към мислене на обикновените български граждани, и това е абсолютно обективно съждение. Крайният резултат на това начинание трябва да бъде управляване на народа чрез телевизора. Искам да кажа, че епохата на Георги Лозанов, по-известен като Гого Папийонката, трябва да се сложи край, защото в своята регулативна

Дегероизират се основни фигури от пантеона на българската история и на българския народ, атакува се цивилизационният код, който е формирал българския народ, извечни ценности са поставени под ерозия. Мисля, че е крайно време в СЕМ да влезе човек, който е дал доказателства, че е почтен, че е талантлив и че е верен на принципа за обективността. Като такъв познавам господин Иво Атанасов. През всичките години съм следил с огромен интерес неговите статии, неговите статии, кратки бележки и позиция през четирите парламента, в които той беше участник. Аз бих дал гласа си за Иво Атанасов и за края на безпаметството, към което ни тикат електронните медии като средство за оглупяване на цял един народ. Ние не трябва да си затваряме очите пред това!

след което, по старите депутати добре знаят, че тя идва в парламентарната зала, където застава председателят Лозанов и прави отчет,

Вие направихте процедура по начина на водене, защото председателят е длъжен, когато има сериозно отклоняване от темата на разискванията, да позавърне мисълта на изказващия се към точката от седмичната програма. Мая Манолова има думата. Заповядайте, уважаема госпожо Манолова.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Във връзка с призива, прозвучал от тази трибуна, да се гласува по съвест, искам да кажа ясно на пленарната зала, че внесох кандидатурата на Иво Атанасов за член на Съвета за електронни медии по съвест и ще гласувам за него днес по съвест. Давам си ясна сметка, че в този момент всяко назначение, всеки избор се следи под лупа от българските граждани и нямаше да си позволя да предложа

С него често сме били на различни мнения. Спорели сме понякога ожесточено, но никога не съм се съмнявала в неговата искреност и мисля, че това негово качество ще бъде изключително важно за медийния регулатор. През последните дни ми се обадиха много хора от медийната гилдия – всичките, за да ме поздравят за номинацията на Иво Атанасов. Определено тази кандидатура не среща негативизъм от медийните среди, напротив – той има подкрепата и на някои медийни организации, които я заявиха публично на изслушването в Медийната комисия.

бил е в продължение на години под светлината на прожекторите и всичко за него е ясно на българското общество. Тоест никой до този момент не се е усъмнил нито в неговата честност, нито в неговата почтеност, нито в наличието на някакви връзки, зависимости или други обвързаности, така че в случая не можем да говорим нито за корпоративна съвест, нито само за партийна съвест, а за човешка съвест, за това че издигам и, надявам се, ще подкрепим един порядъчен и принципен човек. А дали членството в една политическа партия е минус, дали е грях, аз не мисля, че това е така. Въпросът е в нещо друго –това, за което става дума: дали кандидатът има достатъчна почтеност, достатъчен авторитет в българското общество, дали предизвиква съмнения сред гражданите в някакви други обвързаности и зависимости и когато това не е така, когато той е професионалист и творец, мисля, че няма никакви проблеми да бъде издигнат и подкрепен от Народното събрание. Ще направя едно процедурно предложение – към проекта за решение на Комисията по културата и медиите да бъде добавен текстът, че решението влиза в сила

Това също е ясно. Липсата на ГЕРБ в днешния дебат, както и в залата, остави в мен един горчив вкус. Докарахме се до степен, в която Коалиция за България стана опозиция сама на себе си. Процедурата Ви беше за прекратяване на разискванията ли, господин Захариев? Имате още две минути. Господин Мърков искаше думата. Предполагам, че се отива към изчерпване на разискванията. Така че ще ми позволите да не поставя на гласуване Вашето предложение, тъй като тъй като разискванията отиват към тяхното приключване. Заповядайте, господин Мърков.

но се върна с много приятели и много хора, които гласуваха за него. Искам да предам желанията на моите хора от избирателния Пазарджикски регион, че те очакват да

Няма. Други желаещи за изказване? Не виждам. Ориентираме се към приключване на изказванията. Господин Атанасов желае да вземе отношение. Много въпроси бяха поставени,

като кандидат за член на Съвета за електронни медии. Благодаря на Мая Манолова, проф. Ваня Добрева и Николай Малинов, които внесоха моята кандидатура.

партиен член”, но това едва ли е удачно, тъй като и двамата сме били в политиката не като мажоритарно избрани кандидати, а чрез една или друга политическа партия. Разликата е в това, че единият е бил представител на лява партия, а другият – на дясна политическа формация. Пък и не е забранено на членовете на СЕМ да членуват в политическите партии. Забранено е според Закона за радиото и телевизията да бъдат в ръководните органи на партиите, в ръководните органи на партиите, и то на изборна длъжност. Всичко друго е разрешено. Струва ми се, че няма защо да търсим противопоставяне по тази линия. Как се гарантира независимостта на Съвета за електронни медии и на неговите членове? Не според това дали някой е член на партия или не е, дали има политически симпатии или не. Всеки има право на това, всеки български гражданин. Независимостта се гарантира по два начина. Първо, с мандатност. Веднъж избран от Парламента или назначен от Президента, съответният член на Съвета за електронни медии не може да бъде отзоваван. Това гарантира неговата зависимост от органа, който го е избрал или назначил. Второ, чрез ротация. На две години става подмяна на членове на СЕМ от парламентарната и от президентската квота. В случая имаме закъсняла ротация в течение може би на повече от една година. Така се осигурява независимостта на Съвета за електронни медии. Тук ще отговоря на въпроса на господин Георги Анастасов – че

Смятам, че като председател на Медийната комисия, а и преди това като председател на Комисията по култура, винаги съм бил доказано привърженик на диалогичността. Когато сме приемали съответните законови актове, сме го правили в условия на максимално широко обсъждане с всички заинтересовани страни по въпроса. В тази връзка искам да напомня нещо много важно. Всички досегашни мнозинства, идвайки на власт, са променяли персоналния състав на Съвета за електронни медии, било като сменят името му или като променят бройката, за да сменят всички лица в него и по този начин да си осигурят номинация в Националната телевизия и Националното радио, да си гарантират медиен уют, смятайки, че така ще повторят своя мандат. В цялата демократична история на България има едно единствено изключение. То е през 2005 г. На предизборната среща в НДК с проф. Стефан Данаилов, когато представихме програмата на Коалиция за България в сферата на културата и медиите, аз поех ангажимент формулата за ротацията на СЕМ да работи, тоест да не започваме всичко отначало, а членовете на СЕМ да си изкарат мандатите и по този начин да се получи разминаване в състава на СЕМ с актуалната политическа политическа власт в момента – нещо, което също гарантира независимостта на Съвета за електронни медии. Действително се получи така. Тогава нямаше смяна на членовете на СЕМ, мандатите се изкарваха.

Тогава се промени броят на членовете от девет на пет и бяха избрани наново всички членове на Съвета за електронни медии. Смятам тази практика за порочна. Нека този добър пример, за който и аз имам принос през 2005 г., да продължи да се развива.Благодаря на господин Мартин Захариев, който до голяма степен произнесе вместо мен програмна реч. Ние сме говорили с него и в лични срещи –това, което той каза като изисквания към медийната среда, към Съвета за електронни медии, аз споделям до много голяма степен, както за по-нататъшното развитие на регулацията за разширяването на нейния обхват, същевременно съчетано с нейното омекване, със съчетаване на регулацията със саморегулацията.

а когато вземат решение, Съветът за електронни медии следи дали съответната медия е спазила решението на съответния саморегулиращ орган. Смятам това за много положително, за нещо, което трябва да продължи

защото се е възприемало и като опит за цензура, за налагане на поведение на медиите. С течение на времето обаче се видя, че онези медии, в случая обществените, които са с много по-силна регулация, според закона, имат по-голяма стабилност. Това особено се вижда в печата, където няма регулация и всеки прави каквото си иска или по-скоро някои от печатните медии нарушават лоялната конкуренция и по този начин са нелоялни конкуренти на онези печатни медии, които спазват стандартите. Сигурно ще се стигне до момент, в който самите медии да искат да бъдат приобщени към тази регулация, защото това дава стабилност на самите медии. По отношение на сливането на двата регулатора – Комисията за регулиране на съобщенията, и Съвета за електронни медии. Този въпрос се коментира от много години. Практиката в Европа е различна. Има страни с общ орган, има и много страни с отделни регулатори. Според мен в този политически момент – ще кажа политически момент, тъй като съм бил тук и зная, че наред с всичко друго, когато се предприеме едно или друго действие, Народното събрание трябва да се съобразява и с конкретната ситуация

че трябва да се разшири наблюдението, да се разшири мониторингът на електронните медии, а това няма как да стане, ако се слеят двата регулатора. Има много съображения „за” и „против”, но в крайна сметка това е въпрос на законодателя. Ако питате за личното ми мнение, казах, че може би това ще стане някъде по-напред във времето. Същото се отнася и за сливането на БНТ и на БНР. Моето лично мнение е, че това сега не трябва да се прави, но това пак е Ваш въпрос – Вие ще го решите и обсъдите, като законодатели. Работата на Съвета за електронни медии е да съблюдава спазването на закона. Съгласен съм с това, което каза господин Монов, за защитата на децата от неподходящо медийно съдържание. Това става по много линии – и в рекламата, не само рекламата за деца, но и в рекламата, която не е за деца, но дете е основният носител на рекламното послание. Имаме много често прекрачване на границата в различни в различни предавания на различните телевизии и радиостанции. Смятам, че това са полета, в които Съветът за електронни медии може да разширява и подобрява своите действия. Имаше и няколко конкретни въпроса – професор Станилов: дали медиите са медиатор или манипулатор? Разбира се, че те съществуват, за да бъдат медиатор. Друг е въпросът, че в някои случаи се отива в другата посока, нещо, от което той сподели своята тревога. Но, вижте – има ли СЕМ намерение да се справи с ТВ Скат? Не е в моя речник думата „да се справи”. Това не е и термин от закона. Съветът за електронни медии не се произнася по съдържанието, а той надзирава спазването на правилата. Когато имаме нарушаване на принципите на радио- и телевизионната дейност, когато имаме насаждане на омраза, използване на езика на омразата и така нататък, и така нататък – виждам, че приветствате, разбирате това, което казвам, в същата посока, в която и аз – тогава именно СЕМ, като регулатор, трябва да действа, тогава трябва да налага санкции и има една много крайна мярка, която се казва „отнемане на лиценз”. Не се произнасям по конкретния случай, но това е редът, по който се постъпва, когато имаме системно нарушаване на принципите на радио- и телевизионната дейност. Така че въпросът не е СЕМ да се справи с една или друга медия, а да наложи спазването на Закона за радиото и телевизията и на принципите, по които се развива радио- и телевизионната дейност в нашата страна. Смятам, че отговорих на повечето въпроси. Как да Ви кажа: някак си трудно ми е да приема намеците в едно от изказванията за провинциализъм, свързани със споменаването на моя роден град – Кюстендил. Както е казано: „Който не е от някъде, той е от никъде”. Моят шанс в живота е, че съм тъкмо от Кюстендил – град, който е дал много не само на Народното събрание, защото Кюстендил е дал председатели, заместник-председатели на Народното събрание не само сега, но и преди 10 ноември, и преди девети септември, той е дал много и на България! Така че за мен шансът в живота ми е тъкмо, че съм роден и израснал в Кюстендил. Благодаря Ви за вниманието! ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Атанасов. Не виждам господин Чолаков в залата. Няма го. С това разискванията са изчерпани и можем да преминем към гласуване на Проект за решение. Колеги,

един момент, само една консултация по отношение съдържанието на решението.

направете предложението още веднъж и ще го подложим Уважаеми колеги, в изказването си направих едно формално предложение – в Проекта за решение да бъде добавен изразът, че „Решението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”. Позовах се на вече създала се практика в Четиридесет и второто Народно събрание – в някои случаи изрично да се указва момента на влизане в сила на актовете, които приема Народното събрание, различни от законите. В момента ще поясня, че това се налага

на СЕМ. Тук Ви цитирам изрично ал. 3 на чл. 29 – това може да бъде използвано евентуално при тълкуване на решението и при прилагането му на практика, че „членовете на Съвета за електронни медии изпълняват задълженията си до встъпването в длъжност на новите членове”. Тоест от Проекта за решение, от неговото обнародване, от дебата в залата да е ясно, че независимо, разбира се, от това кой е избраният кандидат, решението ще влезе в сила от датата на неговото обнародване и това ще е моментът, в който избраният от Народното събрание член на СЕМ ще встъпи в длъжност, с което ще се прекрати мандата на госпожа София Владимирова.

Манолова, при законите има вокацио легис, които влизат в сила три дни след обнародването, ако не е предвидено друго. При решенията няма вокацио легис. Несъмнено въпросът с влизането в сила на решението е свързан с деня на неговото публикуване в “Държавен вестник” и не е необходим допълнителен запис. Ако имате проблем с тълкуване на въпроса за встъпването в случаите на изтекъл мандат на член на Съвета за електронни медии, няма пречка в решението да има една нова точка, в която да се поясни, че се приема към кой момент встъпва новоизбраният член на СЕМ. Ако имате такова предложение, аз не смятам, че трябва да създаваме практика по отношение на решенията на Народното събрание, аналогична на практиката, която съществува при законите, когато се бърза, за да се породи някакъв ефект от приемането на текстове в закона – нещо, което е ясно. Не можем да приемаме и да дописваме, че решенията влизат в сила от деня на публикуването, защото при тях няма вокацио легис.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, взех думата за процедура за прегласуване, за да Ви помоля да уважите предложението на колежката Мая Манолова. Аз разбирам юридическите аргументи на господин председателя на Събранието, но в случая става дума за това, че така или иначе вие имате факт на избор на член на СЕМ. СЕМ. Това така или иначе ще се случи – дали ще се случи на 19-ти или на 22-ри, фактът е, че той встъпва в длъжност. В момента спорим дали може да встъпи два или три дни по-рано или по-късно. Така или иначе той ще изпълнява тази длъжност. Знаете, че в момента е в ход друга процедура в

че както в някои законопроекти сме правили, така и в решение на Народното събрание ние, като народни представители, можем да си позволим изрично да упоменем в нашето решение, че „Решението влиза в сила от деня на публикуването му в “Държавен вестник”. Затова Ви моля

чл. 24 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията РЕШИ: Избира Иво Първанов Атанасов за член на Съвета за електронни медии.”

прието. Уважаеми колеги, Народното събрание реши и избра господин Иво Атанасов за член на Съвета за електронни медии. С това точката приключва.

Уважаеми колеги, съгласно прието днес по-рано решение на Народното събрание беше поканен и вече е в Парламента председателят на Комисията за финансов надзор господин Стоян Мавродиев, който е поканен в Народното събрание да информира за сделките, които са стартирани в Пенсионен фонд „Доверие”. Предлагам да поканим господин Мавродив,

Уважаеми колеги, тъй като аз направих предложението за изслушване на министъра на финансите и председателя на комисията, министърът на финансите се обади и помоли да Ви предам, тъй като в момента тече заседание на Министерския съвет и се гледа актуализацията на бюджета, и е наложително неговото присъствие там, Министерството на финансите да бъде представено от заместник-министър Елкова. Правя процедурно предложение тя да бъде допусната в залата. Има ли друго процедурно предложение по повод допускането в залата? Подлагам на гласуване предложението за допускане в залата на госпожа Елкова. Господин Стоян Мавродиев е поканен с гласуване в Народното събрание, така че гласуване по отношение на него не се налага.

Така че госпожа Елкова към този момент няма да бъде допусната в пленарната зала. Моля, квесторите да поканят народните представители, които излязоха след гласуването на кандидатурата на СЕМ, да се върнат в пленарната зала и да продължим работата си по следващите теми, които не са по-малко съществени от избора на наш представител – имам предвид на Народното събрание, в Съвета за електронни медии.

Моля ръководствата на парламентарните групи като правят процедурни предложения, да си осигуряват наличието на народните представители в залата!

Госпожо Нинова, ще направите ли предложение за прегласуване?

Корнелия Нинова. Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма. Моля да поканите госпожа Людмила Елкова – заместник-министър на финансите, в пленарната зала. Уважаеми господин Мавродиев, уважаема госпожо Елкова, моля, уточнете се в какъв порядък ще информирате народните представители за прехвърлянето на акциите с Пенсионен фонд „Доверие”.

предполагам, че сте информирани за декларацията, която прозвуча в пленарната зала, както и за въпроса, който беше формулиран към Вас от Коалиция за България, и за решението на Народното събрание да бъдете изслушан за сделката с Пенсионен фонд „Доверие”. Тъй като тази парламентарна процедура не предполага развиване на искането за изслушване, тъй като Вие сте информиран за поставените към Вас въпроси, нашето очакване е да отговорите на тях. Благодаря. СТОЯН МАВРОДИЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за поканата да дойда в пленарната зала и, разбира се, за Вашата загриженост към темата, свързана с Пенсионния фонд „Доверие”. Като бивш народен представител от миналото Народно събрание винаги съм смятал, че Парламентът като най-важната българска институция и суверен е важно да бъде да бъде ангажиран с такива важни обществени проблеми и теми като тази. Ние ценим Вашето мнение и помощта, която бихте оказали с Вашите решения и идеи по всяка една тема от нашите компетентности и дейности. Що се касае до конкретната тема, изнесената в медиите информация по отношение на потенциална продажба за пенсионния фонд „Доверие”, бих искал да Ви информирам, че към днешна дата в Комисията за финансов надзор няма постъпила официална информация за продажба на активите на Пенсионноосигурителна компания „Доверие” от техния собственик – австрийската „Виена Иншурънс Груп”, нито пък от лице, което възнамерява да ги придобие. Разбирайки големия обществен интерес към бъдещото решение на Комисията за финансов надзор по случая, което, разбира се, е особено важно, защото рефлектира върху вноските, акумулирани в този фонд, на над милион и двеста хиляди български граждани. Ние като институция не би следвало, и не сме си позволявали, да правим оценки единствено на базата на прессъобщения или медийни публикации, в случая от страна на мажоритарния собственик „Виена Иншурънс Груп”. До момента единственият официален документ, ако можем да го наречем така, е прес релийз на сайта на „Виена Иншурънс Груп”, в който те съобщават за тази сделка. Повтарям, в Комисията за финансов надзор няма нито една депозирана страница с данни, с официални документи и с информация за тази сделка. За да има сделка за продажбата на Пенсионноосигурителната компания „Доверие”, трябва да се премине през процедура във връзка с производство по издаване на разрешение за придобиване на акционерно участие в пенсионното дружество, за което има ясни параметри, разписани в Кодекса за социално осигуряване. На първо място, трябва да има сключен договор между сегашните собственици и потенциален купувач и, на второ място – ще подчертая, че това е важно, съществено условие, записано в кодекса по решение на Народното събрание, когато този текст е бил приеман – трябва да има одобрение от страна на регулаторния орган, в случая Комисията за финансов надзор. Ние като регулатор очакваме „Виена Иншурънс Груп” или съответното лице, което възнамерява да придобие участие, да изпрати цялата изискуема по закона информация. След като това се случи, искам от тази трибуна да Ви уверя, че ние ще направим изключително задълбочен, изключително отговорен и сериозен правно-икономически анализ на получените документи. Основната част от нормативните изисквания, които са поставени пред инвеститора, имат за цел, на първо място, да гарантират почтеността на лицето, което възнамерява да придобие участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество. В производството също така се извършва внимателен анализ на финансовото състояние на съответния заявител, проверява се произхода на средствата, за което, разбира се, ние ще работим в тясно сътрудничество с институцията, която може да ни помогне и работи в тази посока – това е Държавната агенция за национална сигурност. Както винаги с тях сме работили добре – както с предишния председател и настоящ министър на вътрешните работи и вицепремиер господни Цветлин Йовчев, така и с последващите ръководства. Уверявам Ви, че ние имаме много добро сътрудничество с ДАНС, което ще продължи, включително и по тази тема. Що се касае до анализа на финансовото състояние на заявителя и до произхода на средствата, тяхното мнение ще бъде взето под сериозно внимание. Също така важно условие е да се идентифицират, мисля, че това е от сериозен обществен интерес, действителните собственици на съответното лице-заявител, което и да е то. Комисията за финансов надзор, може да постанови отказ във всяка една хипотеза, когато ние не можем да идентифицираме действителните собственици или когато има данни, че купувачът може да застраши финансовата стабилност както на конкретното пенсионноосигурително дружество, така и на управляваните от него пенсионни фондове. Следователно Кодексът за социално осигуряване залага като изискване провеждане на задълбочена проверка, подчинена на една крайна важна цел – да не се допусне компромис с качествата на инвеститора или съмнения за неговата репутация, или съмнения за произхода на средствата и съответно, задължително, това трябва да бъде доказано в процедурата. Придобиването на такава компания може да стане само със собствени средства, а не със заемни капитали или ресурс. ресурс. Още веднъж искам да Ви уверя в това, че ние подхождаме изключително отговорно. Компетентно и в дълбочина ще извършим нашата работа заедно със съдействието на други институции, включително и с министър-председателя господин Орешарски вече сме коментирали тази тема. Имахме среща и с председателя на синдиката КНСБ, когото също сме уверили в това, което досега казах и пред Вас. И съответно, като един от стълбовете на финансовата стабилност, можете да бъдете убедени, че на първо място за нас е защитата на интересите на българската държава и на осигурените лица. Следователно по никакъв начин няма да допуснем тези интереси да бъдат застрашени и на пазара да се появят компании, които не отговарят на изброените строги и регулаторни изисквания за прозрачност, за платежоспособност и за компетентност. Ако представената компания, потенциален купувач, не отговаря на изискванията, Ви уверявам, че Комисията за финансов надзор ще защити правата на осигурените граждани и ние нямаме колебания да откажем на който и да е потенциален инвеститор, ако не отговаря на всичко изброено дотук. Ще се радвам да отговоря на въпроси, каквито и да са те, от страна на уважаемите народни представители. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Мавродиев. За съжаление, парламентарната процедура на този вид изслушване не предполага въпроси от пленарната зала. Мисля, че Вие бяхте пределно ясен по отношение опасенията на народните представители за извършвана сделка с акциите на Пенсионен фонд „Доверие”. Госпожо Елкова, Вие желаете ли да вземете отношение?

Благодаря Ви, господин Мавродиев. Отговорът Ви не беше дълъг, но беше конкретен и ясен. Да се надяваме, че наистина опасенията на медиите и на българското общество на този етап се оказват неоснователни. Уверяваме ви, че българският парламент ще следи зорко извършването на тази и на други подобни сделки. Ние реално, разбира се, нямаме възможности да контролираме Вашата дейност, но тъй като става дума за действия с широк обществен интерес – за пенсионните вноски на над милион български граждани, ще продължим да следим тази тема. Надяваме се, че Вие ще приложите закона такъв, какъвто е, особено когато става дума за пенсионен фонд. Благодаря Ви, че се отзовахте на нашата покана. Приятен ден. Уважаеми колеги, вече обясних, че парламентарната процедура при това изслушване не допуска въпроси в пленарната зала. Отговорът на господин Мавродиев беше ясен и еднозначен,

името на парламентарна група, ако има желание за такова. Мисля, че ДПС също не е изчерпала тази възможност, а Коалиция за България вече направи декларация по темата, така че няма възможност за реакция. (Реплики.) Процедура или изявление от парламентарна група? (Реплики.) Изявление от парламентарна група, заповядайте. Уважаеми дами и господа народни представители, проблемът със съществуващата или несъществуваща, уговорена или неуговорена продажба на фонд „Доверие”, не е проблем сам по себе си, той е само един частен случай. Проблемът е в законите за социално осигуряване и в регламентацията на частните пенсионни фондове, които ние от „Атака” предупреждаваме, включително и в серия от статии и анализи в нашия партиен вестник „Атака” отпреди няколко години, че тези пенсионни фондове са готови, приготвени за грабеж. Никой не може да защити интересите, тоест да върне парите на хората, които са се осигурявали в такива фондове, ако в един нещастен момент техният собственик реши да присвои средствата и да изчезне от България. Много моля, когато каним тук хора да дават обяснение или на изслушване, госпожо председателстваща, нека да слагаме пръста в раната. Проблемът е в регламентацията на частните пенсионни фондове, а не в конкретния случай за офшорна компания, която се кани да купи пенсионен фонд „Доверие”. Господин Мавродиев съвсем умишлено ни заби в някакви процедурни описания. Например, „важно е да се идентифицират истинските собственици, които ще стоят зад заявителя” и така нататък. Не това е важното! Важното е да направим така, че хората, които се осигуряват, да имат защитата на държавата. Подобни фондове не могат да бъдат частни, още повече да бъдат притежавани от чужди юридически лица. лица. Мен не ме интересува, честно казано, като народен представител, призван да защитава интересите на средностатистическия българин, как господин Мавродиев, цитирам, „ще изследва инвеститора”, според някакви негови критерии. Аз искам да знам, че няма възможност, скрита възможност, вратичка, ако щете, в закона, която не позволява частните пенсионни фондове да бъдат ограбени. Такава възможност в момента има, проблемът е законодателен. Тази пробойна трябва да се затвори, а не да изслушваме хора с малко или повече, извинете, съмнителни интереси в подобни сделки. Благодаря. Уважаема госпожо Ташева, ще си позволя в рамките на две минути, както предполага и допуска парламентарният правилник, да отговоря на поставения от Вас въпрос, тъй като изявлението от името на парламентарна група съдържаше забележка по начина на водене на днешното пленарно заседание и да Ви кажа, че възможностите, които имат народните представители, общо казано, са две. Едната е съответна законодателна инициатива за промени в интересуващи ги закони, каквото изявление впрочем тази сутрин беше направено от Парламентарната група на Коалиция за България, че ще последват законодателни инициативи, които да въведат строги правила и конкретно забрани за офшорни компании да придобиват активи от висок обществен интерес, включително и акции в пенсионни фондове. Втората възможност е в Глава десета на парламентарния правилник, чл. 107, неговите алинеи 2 и 3, които регламентират парламентарната процедура по провеждане на изслушване с писмено внасяне на съответно искане, което може да бъде мотивирано от вносителя, изслушаното лице да отговори, да бъдат задавани допълнителни въпроси и след това всяка парламентарна група да изрази своето отношение.

да поставят конкретни въпроси, на които да бъде отговорено в пленарната зала. Даже парламентарната процедура допуска и обсъждане при приемането на проект на решение на Българския парламент по обсъжданата тема. Така че тези възможности не са изчерпани, можете да го направите. Ако случаят е с важна, висока значимост и е спешен, той може да бъде включен в седмичната програма и по извънредния ред на ал. 5 – по искане на председателя на Народното събрание. Така че тези възможности за Вашата парламентарна група остават. Днешното изявление от страна на господин Стоян Мавродиев не затваря разискванията по темата на Народното събрание.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Аз не бих могъл да кажа кой знае колко повече от това, което чухме досега. Това е един от проблемите, който искам да споделя. Това е изключително важен въпрос и мисля, че в такива случаи трябва да имаме много твърда и ясна мотивация защо питаме и какво ще разберем от него. От това, което ни каза господин Мавродиев, за нас стана ясно само едно – сегашният собственик на пенсионния фонд има някакви намерения да продава своята собственост на части или изцяло. Нищо повече! Оттам нататък това, което ни каза господин Мавродиев, е записано в съответните нормативни актове ако той получи съответните документи, след това съответната институция е длъжна да направи проверките и да каже „да” или „не” на една такава сделка. Трябва да имаме предвид, че пенсионните фондове имат много важно значение за стабилността на пенсионната система. Напоследък има намеци, че тази стабилност е застрашена, така че ние трябва да бъдем изключително внимателни, когато се обсъждат подобни проблеми. Благодаря Благодаря Ви, господин Имамов. Още веднъж ще повторя за народните представители възможността за последващи изслушвания на лица, които имат отношение към пенсионните фондове, включително внасяне на проекти за решения, които да вземе българският парламент, включително законодателни инициативи. Всички тези възможности остават отворени за народното представителство. Темата не е затворена, Народното събрание продължава да я следи. Сега да преминем към следващата точка от седмичната ни програма: на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, № 354-01-27, внесен от Христо Монов, Ваня Добрева, Деница Златева, Атанас Зафиров и Пламен Славов, внесен в Народното събрание на 26 юни 2013 г. По предложения законопроект има постъпило становище на Комисията по правни въпроси.

на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, № 354-01-27, внесен от Христо Монов, Ваня Добрева, Деница Златева, Атанас Зафиров и Пламен Славов на 26 юни 2013 г. На свое заседание, проведено на 11 юли 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, № 354-01-27, внесен от Христо Монов и група народни представители на 26 юни 2013 г. На заседанието присъстваха представители на Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска търговско-промишлена палата и КТ „Подкрепа”. Законопроектът беше представен от името на вносителите от народния представител Христо Монов. Предложените изменения в закона са свързани с отмяна на разпоредбите, които неоправдано разширяват обхвата на закона извън лицата, заемащи висши държавни и други длъжности в публичния сектор. Въведените изисквания с последните промени в закона подкопават основните конституционни принципи за равенство, справедливост и защита на неприкосновеността на личния живот. Нарушени се принципите на правовата държава, създадени се условия за уронване на достойнството на личността, на доброто име на гражданите, което представлява недопустима намеса в техния неприкосновен личен и семеен живот. Ефектът от посочените изменения в закона не само не отговаря на обществените нужди и интересите на гражданите, а може да въведе в неверни заблуждения гражданите. Създаването на условия за подобно невярно впечатление или внушение е противоконституционно, защото уронва доброто име и достойнството на личността. Предложеният законопроект не изисква допълнителни финансови средства и няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет. Неговите текстове са в съответствие с чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека. Получени са становища от „ЕВН България” ЕАД и Асоциацията на търговците на електроенергия в България, които настояват да бъде отменена и т. 38 от ал. 1, чл. 2. Тя се отнася за лица от частния сектор, които не упражняват властнически правомощия и не получават възнаграждение от държавния бюджет. Получено е и становище от Сметната палата в подкрепа на предложението за отмяната на т. 31 от чл. 2, ал. 1, като се приемат и изложените мотиви към законопроекта. допълнение се предлага и промяна на Закона за политическите партии, с която да се ограничи задължението за подаване на декларации от членовете на ръководните и контролни органи на политическите партии само до тези, които получават държавна субсидия. Не може да бъде обоснован държавен или обществен интерес от узнаване на факти и обстоятелства за имущественото състояние на лица от политически партии, които не изразходват публичен ресурс, тъй като не получават държавна субсидия. В хода на дискусията се изложиха становища от Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България,

която може да ограничи правото на организациите на работниците и служителите и на работодателите да избират свободно своите представители, да организират управлението и дейностите си и да съставят свои програми за действие. В същото време предлагат образуваните до влизане в сила на отмяната на т. 31 от чл. 2, ал. 1 административнонаказателни производства срещу задължените лица по тази разпоредба да бъдат прекратени на основание чл. 34, ал. 1, б. „в” от Закона за административните нарушения и наказания. Народните представители се обединиха около становище в подкрепа на законопроекта, с който ще бъдат отменени промени в закона, гласувани в предходното Народно събрание и противоречащи на Конституцията и на международни актове, по които Република Народният представител Явор Нотев апелира към вносителите с оглед отзвука на предложения законопроект внимателно да продължат с поетата инициатива и да поправят допуснатите грешки при гласуването на промени в предходния мандат на Народното събрание. След проведената дискусия и обсъждане, Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, № 354-01-27, внесен от Христо Монов и група народни представители на 26 юни 2013 г. На Благодаря Ви, господин Попов. Сега ще дам възможност на някой от вносителите – господин Монов, госпожа Добрева, господин Зафиров или господин Славов да представят мотивите към внесения законопроект. Заповядайте, господин Монов. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, представям Ви: „Мотиви към Законопроекта за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. Промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, приети от Народното събрание на 12 март 2013 г., противоречат на Конституцията на Република България, на международни актове, по които Република България е страна, и са в разрез с европейските ценности. Въведените изисквания подкопават основните конституционни принципи за равенство, справедливост и защита на неприкосновеността на личния живот. Новите законови положения водят до необосновано и недопустимо ограничаване на свободната инициатива в рамките на закона и дискриминация. Ефектът от посочените изменения в закона не само не отговаря на обществените нужди и интересите на гражданите, а е насочен към постигане на друг противоконституционен ефект. Посочените обстоятелства налагат срочно предприемане на законодателни мерки за предотвратяване на негативните последици от нарушаването на принципите на правовата държава и гражданското общество. Основни положения в законопроекта. Предложените изменения в Закона са свързани с отмяна на разпоредбите, неоправдано разширяващи обхвата на закона отвъд лицата, заемащи висши държавни и други длъжности в публичния сектор. Причини, които налагат приемането на законопроекта. Основанията за приемане на настоящия законопроект са подробно изложени, както следва: І. Противоречия с Конституцията на Република

Тя нарушава принципите на правовата държава, създава условия за уронване на достойнството на личността, на доброто име на гражданите и представлява недопустима намеса в техния неприкосновен личен и семеен живот: Същността на целта на т. 31 от чл. 2, ал. 1 от закона е да информира гражданите, като направи публична информацията за имуществото и промените в него на посочените в разпоредбата лица. Българската конституция позволява получаването и разпространяването на подобна информация, ако тази информация представлява за гражданите законен интерес и не накърнява правата и доброто име на други лица На основание на този конституционен текст са приети няколко закона, като например Законът за достъп до обществената информация и действалият до 26.03.2013 26.03.2013 г. вариант на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Посочените закони имат конституционно основание, тъй като например притежаваната от задължените субекти информация по Закона за достъп до обществената информация принципно засяга интересите на значителен брой граждани поради правомощията на тези субекти – държавни органи, публично-правни организации и така и събраните във връзка с тези правомощия факти и обстоятелства. Конституционното основание на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности е обстоятелството, че тези лица получават средства само от публични източници и/или в качеството на членове на преки управителни органи на публични органи разпределят държавни средства. Гражданите на Република България имат законен интерес, чрез получаването на публична информация да знаят какво е имущественото имущественото състояние на лицето при встъпването му на държавна длъжност и как това състояние се променя, докато лицето е на държавна длъжност. Законът предполага, че публичността на тази информация е сериозна превантивна мярка за злоупотреби с публични средства. Тук следва изрично да се отбележи, че физическите лица, представители на национално признатите работодателски и синдикални организации, които са в такива управителни органи, като например в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт и Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, подават декларации по този закон. Това е конституционно оправдано, тъй като чрез гласуване в тези органи тези лица с вота си пряко решават въпроси за разходване на публични средства от бюджета на съответния орган – чрез възлагане на обществени поръчки или по друг начин. б) Публичната информация за имуществото на лицата по т. 31 от чл. 2, ал. 1 от закона надхвърля обществените нужди, както и законните интереси на гражданите, посочени в чл. 41, ал. 1, изречение първо от Конституцията, и представлява ненужна, поради което и недопустима намеса в техния неприкосновен личен и семеен живот – чл. 32, ал. 1 от Конституцията. С всичко това се нарушават принципите на правовата държава – чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Това е така поради следните причини: Нито една национална работодателска или синдикална организация, още по-малко членовете на нейните управителни и контролни органи по т. 31 от чл. 2, ал. 1 на закона не се издържат от публични средства. Точно обратното – трудът на тези лица в организациите принципно е безвъзмезден и няма такава зависимост от държавния бюджет.

Националния съвет националните работодателски синдикални организации обсъждат не всички въпроси, а само такива, свързани с трудовите и непосредствено свързани с тях отношения – осигурителните отношения, както и въпроси на жизненото равнище. Националният съвет е консултативен орган към Министерския съвет, поради което неговите решения не са задължителни за Министерския съвет. В Националния съвет не се разпределят публични средства, в това число средства за обществени поръчки. Доколкото в Националния съвет се дискутират финансови въпроси, те са свързани само с общи икономически параметри, например проектите на закони за държавни бюджети. Поради всички изложени съображения Националният съвет за тристранно сътрудничество не е пряк управителен орган с решаващ глас по въпросите за разпределяне на публични средства. Ето защо членовете на управителните органи на националните работодателски и синдикални организации не могат да влияят по никакъв начин при решаването на посочените въпроси, поради което в Националния съвет няма нито теоретични, нито практически условия за злоупотреба с публични средства,

От друга страна, държавата има пълна информация за тяхното недвижимо имущество, дяловите им участия и банковите им депозити. Поради това декларирането за целите на държавния контрол е абсолютно излишно. в) Имуществената информация за лицата по т. 31 от чл. 2, ал. 1 на закона не само надхвърля обществените нужди и законните интереси на гражданите, чл. 41 от Конституцията, но може да въведе в неверни заблуждения гражданите: Съществуват много възможности да се увеличи – от момента на първото деклариране на лицата по т. 31 от чл. 2, ал. 1 – тяхното имуществено състояние, например вследствие конюнктура на пазара, повишена предприемчивост, промяна на условията на международните пазари, тъй като тези лица работят в стопанската сфера. Гражданите погрешно биха изтълкували причините за тази промяна в имуществото и биха я свързали с участието в Националния съвет за тристранно сътрудничество, респективно биха направили неверни изводи за облагодетелстване с публични средства на членовете на управителните и контролни органи на организациите, въпреки че нито теоретично, нито практически това е възможно. Създаването на условия за подобно невярно впечатление, внушение е противоконституционно, защото уронва доброто име и достойнството на личността и нарушава принципите на правовата държава. г) Разпоредбата на т. 31 от чл. 2, ал. 1 от закона по своето съдържание и правни последици нарушава принципите на правовата държава, посочени в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, включващи стабилност и предвидимост, управлявана според законите на страната: - Даденото от членовете на управителните и контролни органи съгласие да работят като такива е заявено при условия, които не ги задължават да подават публични декларации. С новата разпоредба на т. 31 от чл. 2, ал. 1 непредвидимо за тях се създават нови условия за работа в управителните органи на синдикалните и работодателски организации, с което се нарушава основополагащият принцип за стабилност и предвидимост, включен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Съгласно чл. 91, ал. 1 от Конституцията Сметната палата осъществява контрол за изпълнението на бюджета. Подаването на декларации пред Сметната палата от лица с частна предприемаческа дейност, които са членове на управителни и контролни органи на организации, сътрудничество, и публикуването на тези декларации в сайта на Сметната палата няма никаква пряка и косвена връзка с контрола по изпълнение на държавния бюджет. Това противоречие представлява нарушение на конституционния принцип за управление според законите на страната. д) Всеки закон, за да е конституционосъобразен, трябва да преследва и да може да постигне определена цел, съответстваща на конституционните ценности. Противоконституционен е безцелният закон, както и законът, който привидно иска да постигне реализацията на конституционна ценност, а всъщност е приет за постигане на друг, противоконституционен резултат. е) Разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 31 от закона рефлектира отрицателно върху свободата на сдружаване, тъй като поставя допълнително безсмислено и безцелно изискване към членовете на управителните и контролни органи на организациите – членове на което дестимулира сдружаването. От тази гледна точка разглежданата законова норма не създава условия за сдружаване на гражданите и юридическите лица, с което противоречи на чл. 19, ал. 4 от Конституцията.

Заедно с това посоченият § 5 нарушава принципа на равенство като „общочовешка ценност” и изискването за справедливост. Този принцип изисква еднакво и равно отношение към гражданите и другите правни субекти. „Равенството” като конституционен принцип, заявен в абзац втори от преамбюла на Конституцията, е доразвит в нейния чл. 6, като „равенство пред закона”, ал. 2, изречение първо, и като забрана за въвеждане на ограничения и привилегии, основани на изчерпателно изброените признаци. Разглежданата разпоредба дискриминационно определя много по-кратък – 14-дневен срок от публикуване на законовото изменение, за деклариране на имуществото от членовете на управителните и контролни органи на националните работодателски организации, в сравнение с едномесечния срок – за останалите лица, които са в обхвата на този закон. 3. Частите от наименованието на закона, включващи „обществени” и „и частния” са противоконституционни на основанията, посочени в т. 1, поради свързаността на това изменение в заглавието с

много на брой разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. При обсъждането и приемането на закона не са съобразени следните разпоредби на посочения Правилник: чл. 66, ал. законопроектът не е качен заедно с мотивите в публичен регистър „Законопроекти”; чл. 66, ал. 3 – в законопроекта има материя, която се отнася до членството на България в Европейския съюз, което налага да има мотиви с конкретно

комисия, който се представя в Народно събрание на първо гласуване на законопроекта; чл. 69, ал. 1 – докладът на водещата комисия не е бил представен на народните представители преди началото на пленарното заседание, на което е разгледан на първо четене; тъй като не е гледан на първо четене в комисия, не е спазен срокът от минимум 24 часа от приемане на законопроекта в Правна комисия на 12.03.2013 г. и неговото първо гледане за второ четене в пленарна зала същия ден – 12.03.2013 г.; няма яснота как докладът на Правна комисия е разпространен до всички народни представители и дали всички са били информирани, че ще се гледа подобен законопроект на извънредното заседание на 12.03.2013; чл. 70, ал. 3 – преди първо гласуване в пленарна зала, Народното събрание следва да изслуша доклада на водещата комисия, което в случая не е изпълнено, видно от стенограмата на заседанието от 07.03.2013 г. В началото на обсъждането председателстващият заседанието на Парламента изрично обявява, че няма доклад от парламентарна комисия по този законопроект.

на закона, включващи „обществени” и „и частния” са в противоречие с чл. 3, ал. 2 от Конвенция № 87 на Международната организация по труда. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Конвенция № 87 на МОТ „Публичните власти трябва да се въздържат от каквато и да е намеса, която може да ограничи това право или да попречи на неговото законно упражняване”. Под „това право” разпоредбите имат предвид правото на организациите на работниците и служителите и на работодателите да избират свободно своите представители, да организират управлението и дейностите си и да съставят свои програми за действие. Посочените законови допълнения, поради причините, посочени в т. 1, буква „в” в настоящото, създават условия за неверни впечатления и внушения, които уронват достойнството и доброто име на членовете на управителни органи на организации на работодателите и синдикатите, респективно създаването на смущения в тяхната дейност. 2. По съображения, изложени в точки I. 1,

същия закон, респективно частите от наименованието на закона, включващи „обществени” и „и частния”, са в противоречие с чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека. Необходимост от допълнителни финансови средства Предложеният акт не изисква допълнителни финансови средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Текстовете на законопроекта са в съответствие с чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека”. Завърших. Благодаря Ви, господин Монов. Не Ви прекъснах, но след изтичането на десетата минута, седемте и половина минути ги записваме като време на парламентарната група и като Ваше изказване по разглеждания законопроект. С това дебатите по законопроекта са открити. Има ли желаещи народни представители да се изкажат по законопроекта?

Тъй като времето напредна, имам колебание дали да подложа на гласуване законопроекта сега, или с това гласуване да започнем утре сутринта. реплики.) Ще помоля ръководствата на парламентарните групи да се погрижат народните представители да влязат в пленарната зала.

Уважаеми народни представители, гласуването на Законопроекта за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор

защото следващата точка от дневния ред е: Избор на председател на Държавна агенция „Национална сигурност”. Обявена е като точка първа